Stranka pravde i pomirenja je uvek na strani uspostavljanja saradnje među narodima, među državama i uvek smo na strani integrativnih procesa a protiv sukoba, svađa, podela i međusobnih i raznih neprijateljstava.Zato smatram da je od izuzetne važnosti uspostavljanje sporazuma sa Albanijom, odnosno sporazuma između Srbije i Albanije, posebno imajući u vidu da od odnosa srpskog i albanskog naroda zavisi puno toga na Balkanu, prevashodno u bezbednosnom, ali isto tako i u ekonomskom i svakom drugom pogledu.Zato

20. u neprijateljstvu između srpskog i hrvatskog naroda, a onda oni isti kažu da bi 21. mogao proteći u neprijateljstvu između albanskog i srpskog naroda što se ja najdublje i najiskrenije nadam da se tako neće desiti, već da smo svi civilizacijski i kulturno napredovali toliko da shvatimo da sukobi, ratovi, zločini i sve ono što je, nažalost, krvavo obeležilo proteklo stoleće nije u interesu nikome i ne samo u interesu, već da je nešto čime se ne može niko pojedinačno, a ni kolektivno, pohvaliti kao tekovinom.Svakako da mi je od posebnog interesovanja

ponuđenim integralnim procesima, svakako na obostrano zadovoljstvo. S obzirom na sve što se dešavalo, Stranka pravde i pomirenja, ideološki, a što se i programski može jasno videti po samome imenu, čvrsto na stanovištu da nam nema budućnosti bez pomirenja.Istina, ne možemo imati ni pomirenje bez opredeljenosti prema pravdi, makar onoj relativnoj ljudskoj koja je uvek manjkava, koja nikada neće biti u stanju da zadovolji sve strane, pogotovo ne sve žrtve, njihove porodice, njihove zajednice. Bez obzira na sve to, opredeljenost prema pravdi je moralna kategorija odnosa prema žrtvi, odnosa prema zločinu i često se pada u zamku, odnosno problem gde se, govoreći o zločinu i zločincima, vrlo često misli da je to govor o nekome drugom. Ne, svaki čovek kada govori o zločinu, zločincu, nepravdi, pravdi, zapravo govori o sebi i mi treba da iskristališemo te odnose zbog sebe na pojedinačnom i kolektivnom planu.Što se tiče Sporazuma koji će omogućiti digitalno unapređenje škola, to je, takođe, nešto što treba podržati i što je krajnje nesporno, ali ne možemo zaboraviti da su neke škole daleko od toga da im je potrebna digitalna oprema. Mi i dalje, gospodo, molim vas, imamo u nekim delovima ove zemlje, posebno na području Sandžaka, škola čije zgrade izgledaju kao u 19. veku. Dakle, škola u selu Paljevo kod Tutina, škola u selu Vučinići kod Novog Pazara i još neke druge škole, neka druga sela. Verujte, krovovi prokišnjavaju, zidovi su napukli, raspadaju se. Dakle, seljaci, odnosno građani tih sela sami kupuju drva, krpe, malterišu itd.Dakle, ne možemo biti zadovoljni dokle se ne budu naša deca jednako lepo, toplo i dobro osećala u svakoj školi, školi, bilo to na krajnjem jugu, severu, istoku, zapadu u tim našim selima i krajevima koji se suočavaju sa teškim teškim problemima.Naravno, ovo je široka i velika tema, a o prebukiranosti škola, posebno srednjih škola u Novom Pazaru, ćemo nekom drugom prilikom, ali vas molim, uz svu podršku ovim idejama i ovim sporazumima, da ne zaboravimo ono što je

Poštovani prisutni, u međudržavnim odnosima zaključivanje bilateralnih sporazuma se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnom interesa i značaja.Vlada Republike Srbije i Savet ministara Republike Albanije u želji da unaprede i dalje razvijaju već postojeće prijateljske odnose dve zemlje, potvrđujući da poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava, osnovnih sloboda i načela demokratije predstavljaju osnov slobode, pravde i mira, 2011. godine potpisali su Sporazum o uzajamnom putovanju državljana.

U želji da olakšaju uzajamna putovanja državljana, u novembru ove godine, Vlada Republike Srbije i Savet ministara Republike Albanije sporazumeli su se da su potrebne izmene i dopune Sporazuma koje će omogućiti slobodno kretanje samo uz ličnu kartu.Smatram da je potpisivanje Sporazuma između Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama napravljen još jedan značajan korak napred, a u pravcu bolje saradnje dve zemlje i da će ovaj važan dokument doneti konkretnu korist građanima dve zemlje, kao i dodatnu sigurnost.Što se tiče Finansijskog ugovora „Povezane škole u Srbiji“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, reč je o međunarodnom ugovoru po kom

razvoja.Odobreni kredit je neophodan za realizaciju treće faze projekta koji je započeo još 2018. godine. Faza jedan i dva projekta se već realizuju sredstvima iz budžeta Republike Srbije, obuhvatajući izgradnju bežične lokalne računarske mreže u približno 400 matičnih školskih objekata u fazi jedan, a u fazi dva koja je planirana da se završi do kraja 2020. godine još približno 500 matičnih školskih objekata.U trećoj fazi biće izgrađena bežična lokalna računarska mreža u još približno 930 školskih objekata, a to znači da će bežična lokalna računarska mreža biti izgrađena u svim školskim objektima u našoj zemlji gde je to tehnički opravdano i potrebno.Projekat potrebno.Projekat je od kapitalnog značaja i predstavlja infrastrukturni komunikacioni preduslov za realizaciju digitalizacije sistema obrazovanja, kao jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije.Kao prosvetni radnik, ovaj projekat smatram izuzetno značajnim, jer će unaprediti obrazovanje, uspostaviti kvalitetnije uslove za nastavu i učenje kao i potpunu primenu novih tehnologija u nastavi. S obzirom da dolazim iz opštine Prijepolje gde sam radila u osnovnoj školi u mestu Brodarevo koje ima devet izdvojenih odeljenja u ruralnoj sredini, raduje me što će posebna pažnja biti usmerena na povećanje nivoa opremljenosti informaciono-komunikacione infrastrukture u školama ruralnih, dakle seoskih područja koji nije na zavidnom nivou.Opremanje škola informacionom mrežom u seoskim sredinama bi znatno poboljšao kvalitet nastave i omogućio bolju i uspešniju realizaciju nastave na daljinu. Ovaj projekat sastoji se iz više segmenata. Jedan od njih je obuka za 250 trenera i 50.000 nastavnika, što smatram izuzetno značajnim.Kada se sa tradicionalnog načina rada, praktično preko noći, prešlo na rad na daljinu veliki broj nastavnika nije posedovao odgovarajući nivo digitalnih veština. To je na žalost slučaj i dalje i zato je ovaj segment projekta, dakle, obuka nastavnika opremanje koje podrazumeva obezbeđivanje 48.000 laptopova ili kompleta koji sadrže laptop, projektor i postolje takođe će unaprediti nastavu u svim učionicama. Do kraja projekta trebalo bi da svaki nastavnik dobije laptop. Osim toga za učionice redovne veličine sa više od pet učenika, biće isporučeni projektori i postolja.Opremanje i uvođenje WLAN mreže u 1.900 škola takođe je važno, jer bežični internet u školama je infrastrukturna osnova za opremanje škola odgovarajućom računarskom opremom, digitalnim nastavnim sadržajima i primenom potpuno nove metodike, ne samo u nastavi informacije i vođenju elektronskih dnevnika već i u svim nastavnim predmetima i kompletnom procesu obrazovanja.Zatim, tu je nadogradnja akademske mreže u smislu nadogradnje kičme mreže i centralne lokacije mreže Ambres kako bi mogla da opslužuje mrežu od približno 1.900 škola.Na kraju, informatičko opremanje učionica u vidu obezbeđivanja do 50.000 da bi se zamenili zastareli računari prosečne starosti od sedam do 10 godina. Ovo je neophodno da bi se zadovoljili zahtevi reformisanog nastavnog programa kojim se uvode obavezni časovi informatike, razvoja softvera i pisanja računarskog koda.Sprovođenje projekta će omogućiti razvoj digitalnih veština i omogućiti kreiranje novih digitalnih sadržaja, a sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja. Iako se projekat finansira iz zajma, podsetiću na izreku koja kaže: „Investicija u znanje plaća najbolje kamate“. Zato će poslanici Socijaldemokratske partije Srbije podržati predloge zakona o kojima danas raspravljamo.

u Srbiji“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke.Na samom početku bih naglasio da će poslanička grupa SVM u Danu za glasanje svakako podržati ovaj predlog.Ovaj ugovor je potpisan već u novembru mesecu, a iznos kredita je 65 miliona evra. Cilj projekta za koji se koristi kredit je da se preko Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i obrazovanja nastavi Nacionalni program za ulaganje u digitalno obrazovanje u Srbiji.Projekat se sastoji od obezbeđivanja kontinuirane obuke nastavnika za digitalne veštine, obezbeđivanja nove digitalne opreme, nadogradnja akademske digitalne mreže i centralnih lokacija i uvođenja bežične lokalne mreže, tzv. WLAN.Pre nego što se udubim u neke detalje koje bih voleo da naglasim da je projekat započet prošle godine. Cilj ovog kredita je ubrzavanje realizacije projekta koji bi trebao da bude završen do 2023. godine.Ove investicije su od velikog značaja. Među njima je povećanje veština nastavnika i opremanje škola.

i učenja od kolega radi efektivne podrške implementaciji na nivou škola. To znači obuka 250 trenera i oko 50.000 nastavnika.Drugi je obezbeđivanje opreme za izvođenje nastave iz digitalnih sadržaja. To podrazumeva laptop za svakog nastavnika, kao i laptop i postolje za običnu učionicu sa više od pet đaka. To je otprilike 48.000 laptopova.

radi lakšeg povezivanja kontrole i praćenja WLAN sistema u školama, obezbeđivanje računarske opreme za učionice radi zamene zastarelih računara prosečne starosti od oko 10 godina, to iznosi 50.000 računara, obezbeđivanje kadrova za jedinicu za sprovođenje projekta u cilju obezbeđivanja kvalitetnog sprovođenja komponenti projekta i obezbeđivanje usklađenosti sa standardima Evropske investicione banke i relevantnim direktivama i uredbama EU, što uključuje što uključuje zahteve koji se odnose na nabavke društvene i ekonomske zahteve.Pošto se projekat izvodi u svakoj osnovnoj školi i gimnaziji na teritoriji Republike Srbije, ove investicije će koristiti i pripadnici nacionalnih manjina, a nama u poslaničkoj grupi SVM je posebno drago što proces osavremenjuje tehničku opremljenost škola. Obuka nastavnika može da se nastavi bez prekida.Obezbeđivanje interneta u svim učionicama je do sada urađeno u oko 900 škola, što je veoma dobra vest i nadamo se da će se i u preostalim školama u narednom periodu završiti ovaj proces.Mi

Hvala, predsedavajuća.Uvaženi ministre, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo tri zakonska predloga.Na samom početku želim da istaknem da jedna od tekovina socijalizma jeste i državno besplatno školovanje i obrazovanje. Socijalistička partije Srbije će uvek podržati, kao što je uvek podržavala, ulaganje u modernizaciju našeg obrazovanja.U

Naime, radi se o veoma značajnom i korisnom projektu na kojem su zajedničkim aktivnostima radili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i Akademska mreža Republike Srbije.Cilj projekta jeste unapređenje obrazovanja i uspostavljanje i stvaranje kvalitetnijih uslova za nastavu i učenje. Sam projekat se odvija u više faza i prve dve faze se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. U prvoj fazi je obezbeđena izgradnja bazične lokalne računarske mreže u 400 matičnih matičnih školskih objekata, u fazi dva u 500 školi. Da bi ovaj projekat bio uspešno realizovan do samog kraja potrebna je i pomoć međunarodnih finansijskih institucija i predviđeno je da su u narednom periodu bežična lokalna računarska mreža izgradi u još oko 930 školskih objekata, čime bismo u celoj zemlji dobili mogućnost da svi školski objekti budu tehnički osposobljeni u potpunosti, naravno tamo gde je to bilo opravdano i moguće.Ukupna vrednost ovog projekta jeste 111 miliona 290 hiljada evra i u okviru samog projekta 50 hiljada nastavnika će proći obuku i biće obezbeđeno 48 hiljada laptopova i 50 hiljada računara, čime ćemo stvoriti mogućnost da svi đaci u Srbiji imaju pristup internetu kada se nalaze u školama, kao i alate, odnosno računare i laptopove da mogu i da zahvaljujući tom internetu dođu brže i kvalitetnije do onih informacija koje su im potrebne za njihovo obrazovanje.Krenuli smo u reformu obrazovnog sistema kako bismo buduće generacije pripremili za digitalne veštine koje donosi 21. naše zemlje bude spreman za izazove koje donosi digitalna era i da buduće generacije budu pripremljene za ono što ih čeka u budućnosti. Od velike je, naravno, važnosti i značaja i sama podrška Vlade Republike Srbije, u tom smislu. Radi se i na modernizaciji administracije u školama i to ostavlja mogućnost našim nastavnicima da više vremena mogu da posvete svojim đacima.Mnoge

30 godina taj broj samo rasti. Svet se menja, način proizvodnje se modernizuje, savremene tehnologije su već postale sastavni deo života svih nas, je više i robotike, kada pričamo o proizvodnji i o privredi. To je ono što jeste budućnost, ali i naša obaveza da postavimo temelje za buduće generacije kako bismo spremno dočekali inovativnosti koje su neminovne, jer društva koja nisu spremna da se unapređuju i da se usavršavaju osuđena su da žive u vremenu koje više ne postoji.Kada govorimo o Predlogu zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije izazvane korona virusom, SPS je dala i daće svoj nesebičan doprinos doprinos i podršku za brojne mere državne ekonomske politike kojima se umanjuju negativni efekti koje pandemija ostavlja po našu ekonomiju. Tako i danas u potpunosti podržavamo predložene mere. Sa najviše izazova se suočavaju naši preduzetnici i mikro, mala i srednja preduzeća i njima je pomoć i najpotrebnija i zadatak države je u tom smislu i da osigura njihovo poslovanje.Imajući u vidu i dalje da postoje brojni problemi u privrednom sektoru i nakon završetka vanrednog stanja neophodno je da nastavimo sa tim merama koje će imati za cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata. Upravo ovaj treći paket mera je usmeren na očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize i njegova ukupna vrednost je 2,2 milijarde evra.Ovim evra.Ovim Predlogom zakona Republika Srbija preuzima obavezu da bude garant i izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede sa prioritetnim ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije.Na posletku, iskoristio bih priliku i osvrnuo bih se i na Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju naših državljana. Ove godine u novembru potpisan je međunarodni sporazum između Republike Srbije i Republike Albanije koji omogućava da naši državljani putuju samo uz pomoć lične karte. To je zapravo i rezultat inicijative koja je pokrenuta još prošle godine, a koja je poznatija kao Mali Šengen. Velika većina građana zapadnog Balkana veruje da ta regionalna saradnja može pozitivno da doprinese našim ekonomijama.Ono što bih takođe istakao jeste da smatram da na ovim prostorima mi kao mali narodi smo u prethodnom periodu uvek bili pod uticajem velikih sila koje su pokušavale da ostvare svoje interese na ovim prostorima. Zato mislim da je veoma značajno i važno ovo povezivanje. Smatram da učenje jednih o drugima, saznavanje o međusobnim kulturama, tradicijama i običajima samo mogu da doprinesu međusobnom povezivanju i da ojačaju naše veze i da kroz neki protok vremena svi zajedno počnemo da unapređujemo našu saradnju i da je činimo i stabilnijom, ali i produktivnijom. U tom smislu da zajedničkim snagama izlazimo i na treća tržišta i da donosimo i ekonomsku dobit i za naše građane i za naše države i da na taj način stvaramo bolju budućnost za one generacije koje dolaze. Socijalistička partija Srbije će podržati ove zakone u danu za glasanje. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Uglješi Markoviću.Sledeći kome dajem reč je narodni poslanik Milenko Jovanov.Izvolite. **Milenko Jovanov** predsedavajuća, poštovane kolege i koleginice poslanici, poštovani ministre Vulin, mislim da je dobro i da je važno što ćemo danas da govorimo, a sutra da glasamo o ovom sporazumu koji predstavlja sprovođenje nečega što smo nazvali ili što je predsednik nazvao Mini Šengen. Važno je zato što ovih dana svedočimo interesantnim događajima koji nikako nemaju za cilj ono što je ideja Mini Šengena. Šengena. Nemaju za cilj saradnju, nemaju za cilj razvoj ovog dela Evrope, nego imaju neke druge ciljeve i neke druge ideje koje žele da sprovedu pa upravo u tom kontekstu kao što one aveti i strašila izađu na pun mesec tako i na godišnjicu Dejtona svake godine, izađu neke aveti i strašila, da nas podsete da gubimo vreme, da se bavimo glupostima, da podižemo decu, pravimo fabrike, gradimo puteve, a možemo tako lepo da se ubijamo međusobno, da pravimo reke krvi, a oni sa strane lepo u tome da uživaju, da to gledaju, da posreduju i na tome da uzimaju debele plate. Otuda ideja da se dokument na kome danas stoji BiH 25 godina mira u BiH, kakvog takvog, nesavršenog, da li su svi zadovoljni, niko nije zadovoljan, ali mira, raspakuje, jer valja kada izmaknete nekome temelj on će ostati da visi u vazduhu, da lebdi u vazduhu i tako će da funkcioniše.Ako sklonite dokument koji je doneo mir, dobićete ono što je pre mira postojalo. Kome je to u interesu? U interesu je svima onima kojima nije u interesu Mali Šengen. U interesu je svima onima kojima sve zajedno i Bošnjake i Srbe i Hrvate i Albance doživljavaju kao neka divlja plemena koja će da posmatraju kao u eksperimentu uživo šta jedni drugima rade, dok će oni da idu dalje, dok će oni da žive dobro. Dok majka Bošnjaka, majka Hrvata, majka Srbina ili majka Albanca, koji je nastradao u toj njihovoj igrici, kuka i nariče, njihove majke će mirno da čekaju svoje sinove, da ih mirno podižu, da uživaju u svojim potomcima, unucima itd.Ništa se nije promenilo, dame i gospodo, od one čuvene Bizmarkove rečenice da ne vredi ceo Balkan koliko kosti jednog pomeranskog vojnika. Tako nas sve zajedno doživljavaju. Sad je ključno pitanje, za sve nas, posebno za mlađe generacije, da li ćemo i dalje da budemo budale koje stalno spotiču o isti kamen, ili ćemo konačno da izvučemo pouke iz svoje bolne i krvave prošlosti, da prestanemo sa onim što nas je zaustavilo i što je pretvorilo ovaj deo Evrope u crnu rupu sveta, dok oni pričaju o tome da će da prave, i prave, mostove pod morem, prave saobraćajnice nad zemljom, raspravljaju o tome gde će ko da kupi plac na Marsu, nas će da guraju da se hvatamo za vratove i da nikad ne stignemo razvoj koji oni imaju, jer to nije namenjeno nama. To je namenjeno njima.Mi to želimo da promenimo. Mi želimo da promenimo suštinu i ono što je od ovog dela Evrope stvaralo poprište za krvave sukobe, koje su drugi, našom glupošću, potpirivali i smirivali, u skladu sa svojim interesima. Zato nijedno rešenje koje oni nude nije konačno rešenje. Evo, nađite jedno, u kome su oni posredovali, i koje je trajno. Ne postoji, jer ako rešenje nije konačno ono će vrlo lako, po vašoj potrebi da podignete temperaturu, ili da je spustite kad kažete – e, dosta ste se sad ubijali, sada ćete malo da budete mirni. Da li nam to treba, i u narednim godinama i u narednim vekovima? Naravno da ne treba.Otuda ovaj Mini Šengen, kao protivteža i kao suprotna ideja onima koji su, evo sad vidim, potpisali neki apel da se raspakuje Dejton, isti oni koji su najgrublje lagali i optuživali Srbiju u onom Apelu 88, da se Srbija meša u unutrašnje stvari Crne Gore, sada potpisuju novi apel, kojim se oni direktno mešaju u unutrašnje stvari suverene BiH. Lepo su smislili da tamo ruše ono na čemu, kao što rekoh, ta današnja BiH stoji, s tim da, što bi rekli, da se ne lažemo, kraj je godine, prave se budžeti za sledeću godinu, idu grantovi, nije ovo apel, ovo je lista aktivista NVO, koja šalje poruku onima koji pišu te budžet i grantove računajte na nas. To je njihova poruka za jednu malu ropsku porciju čvaraka koju će da lapću u narednoj godini. Oni će da pljunu po svojoj zemlji, da je optuže za šta hoćete, šta poručite, to dobije, i to tako ide.U svakom slučaju, ovo nije ideja kako je neki u svojim ludačkim napadima nazivaju ni velike Srbije, ni velike Albanije. Ovo je velika ideja koju mali mozgovi ne mogu da prihvate i da shvate. Uzgred, kada smo već kod te veliko srpske ideje, jel čuo neko skoro da postoji neka malosrpska ideja ili dovoljno srpska ideja? Pa, ne postoji ni malosrpska, ni dovoljno srpska iz prostog razloga što oni što oni doživljavaju dovoljnim ili adekvatnim, nije srpsko uopšte i ne zastupa interese Srbije uopšte. Zato će napasti sve ono što predstavlja interes države Srbije, a posebno samu ideju da država Srbija uopšte ima bilo kakav interes, jer se sve može dozvoliti Srbiji, osim da ima svoj interes i da se za taj interes bori.Isti ovi koji svaku ideju koja ide sa tim da zadovolji neki interes Srbije, nazivaju velikosrpskom, koji kukaju kada Vojska Srbije kupi par čizama, a ne nešto više od toga i od toga prave i predstavljaju kao najveći dokaz nove velikosrpske hegemonije u regionu, ćute kada, evo sada pre neki dan se objavi vest da je Hrvatska nabavila 76 borbenih vozila „Bredli“ sa velikom količinom raketa „Tov“, čini mi se da se tako čita. Nije im interesantno ni to što su ta oklopna oklopna vozila stacionirana kako kažu, za gardijsku oklopnu mehanizovanu brigadu razmeštena u Slavoniji. Jedino što ne kažu da je to u Vinkovcima, bar koliko sam ja uspeo da pronađem, što će dalje reći na samo sat i nešto do granice sa Srbijom. Ali, to ne predstavlja problem, samo par čizama za srpskog vojnika je mnogo veliki problem i ovo nije velikohrvatska politika itd.Dakle, govorim samo o tom licemerju. Apsolutno me ne interesuje šta Hrvatska radi. To je njihova stvar, ja sam uveren da je Vojska Srbije spremna i sposobna da očuva vojnu neutralnost Srbije, njene granice i državne interese.Ono što hoću da kažem je da mi danas kada govorimo o ovome i sutra kada za ovo budemo glasali, podržavamo ono o čemu je govorio ministar Vulin, a što je rekao predsednik Vučić septembra prošle godine u UN, a to je, dozvoliću sebi tako da kažem,

tretiran na jedan način koji je kako i na koji način da se taj čovek izmesti iz politike, jer ne može kao što rekoh, Balkan balkanskim narodima.Dakle, mi

politika Srbije. Prestanite da nam očitavate i da nam govorite šta je naša politika. Ovo vam je naša politika, saradnja, slobodan protok ljudi, roba i kapitala. Šta je tu problematično, šta je tu sporno, kome to ne odgovara? Onima koji žele da večno budemo zaostali, onima koji žele da živimo kao u „Travničkoj hronici“, zauvek zavađena plemena koja se raduju strancima, pa će jedni da se raduju jednim strancima, drugi će da se raduju drugim strancima. Ti stranci će međusobno da razgovaraju i da se dogovaraju iako se i oni međusobno ne razumeju, a mi ćemo međusobno da se hvatamo za vrat.Mi želimo tome da stavimo tačku. Ovo je put u tom pravcu. Želim da kažem da sam posebno ponosan što ću biti u prilici da podržim dokument koji ide u pravcu apsolutne promene politike u ovom delu Evrope i sveta. Da li ćemo u tome uspeti svi zajedno, da li će u tome predsednik Vučić uspeti, iskreno, videćemo. Velike će biti prepreke i moćni će biti protivnici, jer se ovo kosi sa onim što je namenjeno ovom delu sveta i narodima koji ovde žive u proteklih iks će biti to promeniti, na nama je da se trudimo. Ovo će biti naš doprinos i biću posebno srećan, a nadam se i vi drage kolege, što ćemo u tome učestvovati. Hvala. Hvala. Hvala, predsedavajuća.Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, što se tiče međunarodnog sporazuma sa Albanijom, želim da kažem da mi predstavnici Stranke pravde i pomirenja apsolutno to podržavamo. To je jedna politika pomirenja o kojoj govori i najveći predstavnici države, ali i o kojoj je vrlo često govorio i lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić.Jako je važno da ljudi putuju, da se upoznaju, da tako rušimo predrasude i stereotipe. To je sa pozicije običnog građanina.Što se tiče poslovne zajednice, ovo je jako važan sporazum, koji će omogućiti ljudima iz naše poslovne zajednice pristup tržištu od preko tri miliona stanovnika. Albanija je velika naša šansa za naše kompanije. Na tom tržištu naše kompanije su tradicionalno prisutne. To je veliko Halal tržište u kojem preko 50% stanovništva čine direktni konzumenti. Halal industrija je jako razvijena u Srbiji i tu vidim našu izvoznu šansu.Ono što hoću takođe da iskoristim dok je ministar policije tu jeste da želim ministra da obavestim da smo juče u Novom Pazaru, usred bela dana imali pucnjavu ispred policijske stanice, da su nevini, nedužni ljudi, slučajni prolaznici, ranjeni. To je jedna strašna poruka koju ljudi koji su organima ove zemlje od ranije poznati uradili. Prema operativnim saznanjima, verovatno to ima i ministar i nadležne službe, radi se o ljudima koji dolaze iz kriminalnog miljea i hoću da pitam kakva nam se poruka šalje kada neko usred bela dana ispred policijske stanice izvadi oružje i puca po nedužnim ljudima? Ko štiti te ljude i za čiji račun oni to rade, da misle da su možda jači od države i sistema?Što se tiče Predloga zakona o garantnoj šemi, želim da čestitam na ovoj šemi koja je spasila našu privredu. Drago mi je što možemo da obradujemo

hoću da istaknem da je u opštinama Prijepolje, Priboj, Nova Varoš jako teška situacija. Želim da odam priznanje medicinskom osoblju u tim opštinama i da još jednom uputim apel nadležnim institucijama da se pomogne Opšta bolnica u Prijepolju, Kovid bolnica u Priboju i Zdravstveni centar u Užicu.Što se tiče Ugovora između Vlade i Evropske investicione banke, koji će omogućiti povezivanje preko 930 škola, to je jedan veliki korak unapred. To je nešto što svakako moramo podržati. Želja nam je da sva deca, i tako se borimo da građanke i građani ostanu u Srbiji, imaju iste uslove za školovanje. Naša misija će u potpunosti biti ispunjena kada učenici beogradskih gimnazija imaju iste uslove kao što imaju uslove i đaci u osnovnoj školi u Dugoj Poljani, u Kladnici ili u Brodarevu. Na taj način se vodi jedna odgovorna politika. Ovo je korak u pravom smeru i iz tog razloga ga treba podržati.Juče, obzirom da mi je isteklo vreme, nisam stigao da se osvrnem na pretplatu za medijski javni servis ili RTS. Želim da istaknem da je nama potreban medijski servis koji pripada svima i da načinom na koji to do sada radi RTS ja lično nisam zadovoljan. Znači, jednu trećinu građanki i građana u Republici Srbiji čine predstavnici manjinskih naroda, manjinskih zajednica. Da li jednu trećinu programa RTS-a imaju oni, posvećenu njihovoj tradiciji, kulturi, običajima za verski identitet?Prema tome, ukoliko želimo, a treba nam medijski servis, da plaćamo pretplatu, onda moramo da svoju programsku šemu napravimo tako da ona odgovara svim i građanima koji u Republici Srbiji žive.Takođe, njihovo odbijanje da se formira redakcija RTS-a na bosanskom jeziku od strane programskog saveta je grubo kršenje Ustava i zakona Republike Srbije koji to garantuju. To je nešto što apsolutno nije prihvatljivo. Prema tome, očekujem da se njihova medijska šema i njihova politika, kada se usvoje svi ovi zakoni u narednom periodu menja. Hvala.

U pitanju su otac i sin koji su bili zajedno u vozilu i pucali su na treće lice. Naravno, i jedan i drugi su uhapšeni. Brzom akcijom policije, niko ne ostane bez adekvatnog odgovora.Hoću odgovora.Hoću da pohvalim, a to ću uraditi i konkretno, policijskog službenika Ivana Milojevića, koji je spasao, bukvalno spasao gospođu koja je bila teško povređena. Ona je zaista potpuno nevina, ona je samo prolazila tom ulicom.Ne mogu da vam dam odgovor kako da zaustavim oca i sina da bez ikakvog razloga, usred bela dana dođu i pucaju na ljude. Nemam razlog da ih uhapsim, ne postoji krivična prijava po kojoj se nije postupilo. To je, nažalost, ono što se dešava. Ali, ono što je najvažnije je to da se takvi incidenti kažnjavaju, da to mora da se kazni, odmah da se kazni.Ja ću vas podsetiti, i to ne smemo nikada da dopustimo, da o krivičnim delima razmišljamo iz ugla vere ili nacije, nikada, ili geografskog prostora, ni slučajno. vas, pre nekoliko nedelja u Novom Pazaru, odlukom nadležnog Tužilaštva, policija je izvršila hapšenje izvesnog broja lica, lica koja su mahom bili članovi gradske uprave. Bilo je tu Bošnjaka, bilo je tu i Srba, bilo je tu lica koja su živela i radila na prostoru Novog Pazara, koja su radila na prostoru Subotice, Novog Sada itd. Policija je doživela pravi linč zbog toga. Bila je napadana na svim medijima, na svim portalima, građani su se okupljali ispred Tužilaštva. Izvinite, kako je to moguće? Meni je jako žao što ni jedna politička partija sa tog prostora nije izašla i pokušala da zaštiti policiju, da zaštiti red, zakon.Ako ćemo tako određivati da neko ne treba da ide pred istražne organe zato što je pripadnik ove ili one nacije ili da je svako privođenje istražnim organima zapravo povod i razlog što je neko pripadnik određene vere ili nacije, nema tu borbe protiv kriminala. nema tu borbe protiv kriminala. To policija naravno neće nikada prihvatiti. To pravosuđe u ovoj zemlji nikada neće prihvatiti. To država Srbija neće prihvatiti. Svi građani ove zemlje su potpuno ravnopravni, nema nikakve razlike. Onaj ko je zloupotrebio fondove, je li on Srbin, Bošnjak, ma šta god, nema nikakve veze.Dakle, konkretno incident, odnosno ja verujem da će Tužilaštvo ovo kvalifikovati kao pokušaj ubistva, naravno da će biti, siguran sam da će biti kažnjeni. Što se policije tiče, policija je uradila svoj posao. Pronašla je počinioce, uhapsila počinioce, čak je i pomogla oštećenoj.Mi ćemo uvek dati sve od sebe. Jednostavno, ne možete svaki put reći da će se tako nešto desiti, niti da to možemo predvideti. Mi možemo da radimo preventivno. Najveća preventiva jedne policije je kada oni koji vrše krivična dela vide da će za to odgovarati, da će biti kažnjeni. To je najviše što mi možemo da uradimo, a naravno nema bolje preventive i nema bolje pomoći nego kada se sarađuje sa lokalnom zajednicom, kada svako hoće i da prijavi, i da kaže, kada svako veruje svojoj zemlji. Toliko, hvala.

čak ni Sandžak nisam rekao. Rekao sam grad Novi Pazar, desilo se u sred dana.Što se tiče nekih prethodnih hapšenja, ko je god kriv, a to se u postupku pred nadležnim sudovima dokaže, on će odgovarati. Nebitno da li je Bošnjak, da li je Srbin, da li je Hrvat, da li je Crnogorac itd.Međutim, ovo je jedna jako strašna poruka i za ljude koji žive u Novom Pazaru znaju da su ti ljudi poznati, ja mislim i nadležnim službama, kao neko ko se bavi nekim nedozvoljenim radnjama. Prema tome, ja sam zadovoljan vašim odgovorom, ali samo upućujemo apel da vidimo ko te ljude štiti da su oni

govorio je šef poslaničke grupe SPS o celom setu zakona, govorio je kolega Uglješa Marković takođe, a ja ću se osvrnuti na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana. Imaću krajnje lični pristup, nemojte mi na tome zameriti.Drago mi je da je ministar Vulin sa nama, pre svega zato što se dugo poznajemo i što smo se, čini mi se, upoznali još u mojoj rodnoj Peći, pa nam je tim pre ova tema važna i nadam se da ćete razumeti ugao iz kog ću govoriti o ovom zakonu.Veliki zakonu.Veliki je iskorak države Srbije sadržan u ovom sporazumu. Ja to potpuno svesno kažem. Ne umanjujem važnost iskoraka koji je napravila država Albanija. Potpuno svesni vremena koje je iza nas, mi imamo u članu 1. sada stav koji kaže – važećim putnim ispravama za državljane Republike Srbije, prema ovom sporazumu, smatraju se pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, putni list i biometrijska lična karta. Važećim putnim ispravama za državljane Republike Albanije, prema ovom sporazumu, smatraju se pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, važeći putni dokument za povratak u Republiku Albaniju i biometrijska lična karta.Važno karta.Važno je, najpre, zbog Srba koji žive u Albaniji, jer im ovo olakšava da posete svoje rođake koji žive u Srbiji, ali je važno i zbog Albanaca koji žive u Srbiji, jer će takođe moći uz biometrijsku ličnu kartu da posete svoje rođake koji žive u Albaniji.Šta je važnije čak i od ovoga? Vreme iza nas u kome smo granicu između nas i naše komšijske države Albanije prelazili pasošima, bar kada je u pitanju država Srbija, a imali smo iz kontra smera prelaženje i bez bilo kakve isprave i na konjima i na magarcima i sa oružjem i sa tajnim planovima i sa svim onim što nas je dovelo do epiloga koji smo imali 1999. godine ili imamo i danas.Zato sam rekla da će moj pristup ovoj temi biti potpuno ličan, jer zaista mislim da kada Srbija odluči da zaboravi na trenutak i da drugu šansu nekome ko je grubo prekršio u jednom momentu njen teritorijalni integritet i suverenitet, onda to govori u prilog diskusije mog prethodnika, kolege koji je govorio o tome da nam je zaista važnije sutra u smislu da treba brinuti o tome kako prevazići te razlike na kojima, slažem se potpuno sa vama, jedan ozbiljan procenat igrao je, igra i nada se da će imati prostora da igra još uvek.Nemam uvek.Nemam čak ni u podsvesti nameru da raspirim bilo kakvu mržnju svojom diskusijom, ali imam moralnu obavezu da ukažem na nivo tolerancije, da ukažem na nivo spremnosti države Srbije i na tu pruženu ruku po ko zna koji put. Ja zaista mislim da je treba pružiti i zaista se nadam da neće ponovo biti zloupotrebljena.Važno je za građane i Srbije i Albanije da imaju svest o međusobnom poštovanju, o činjenici da jesmo komšije, da to traje godinama, o činjenici da jedan ovakav sporazum čak pravi bitnu razliku između onoga što jeste zvanična Albanija i onoga što se krije ili bi htelo da se sakrije iza zvanične Albanije, a to su ljudi koji sebe nazivaju i ovako i onako, a zvanično su optuženi za zločine. Ja ih samo tako vidim i neću promeniti svoj Socijalistička partija Srbije, odnosno poslanici Socijalističke partije Srbije glasaće, naravno, za ceo set zakona koji se nalazi i tiče drugog zajedničkog jedinstvenog pretresa, ali će moje lično zadovoljstvo biti veće činjenicom da glasam za jedan ovakav sporazum, opet kažem, sa verom da će on biti put u bolje sutra. Svesno ne govorim o ekonomskoj važnosti ovog sporazuma, jer ste o tome sve rekli. Ja zaista želim da ovo bude jedan znak da mi još uvek imamo snage da jedni drugima verujemo i da imamo svest o tome da ne smemo ponoviti greške. Čije su bile veće, o tome ćemo verovatno dugo razgovarati, ali je najvažnije od svega da naše greške više ne smeju biti sadržane ni u kakvim brojkama, a kamoli u broju žrtava. Hvala vam najlepše. Hvala vama.Naredni govornik je prof. dr Vladimir Marinković.Izvolite. Hvala, potpredsednice Kovač.Ministri uvaženi, dame i gospodo narodni poslanici, opet sa nama, što ste opet u Sektoru bezbednosti i što ćete imati priliku da i ovde pokažete, nadamo se, vrhunske rezultate kao što je to bilo u prethodnom periodu dok ste bili ministar odbrane.Danas ću govoriti o tome koliko je značajno za našu zemlju ovo što danas radimo i ono što jeste samo nastavak politike koju je definisao predsednik Aleksandar Vučić, počevši od njegovog mandata kao predsednika Vlade 2014. godine, a to je jedna politika integracija Srbije, politika stvaranja zemlje koja ima najbolji mogući poslovni ambijent, koja privlači najviše investicija i koja se bavi isključivo modernizacijom zemlje, ali uz to saznanje i promociju tog načina političkog mišljenja i delovanja da je za stabilnost Srbije, da je za razvoj Srbije i modernizaciju naše zemlje potrebno da imamo stabilnost u celom regionu.Kao najveća i najmnogoljudnija i ekonomski najsnažnija zemlja, dužni smo da ohrabrimo i druge, da ohrabrimo i sve one oko nas da budu bolji, da bolje sarađujemo i da radimo zajednički na postizanju onoga što jesu civilizacijske tekovine 21. veka, posebno u domenu politike i u domenu ekonomije i trgovine, a to je slobodan protok roba, ljudi i kapitala, što definitivno predstavlja ova ideja koja se vrlo dinamično implementira, a to je ideja "Mini Šengena", koja je potpisana od strane našeg predsednika, naravno predstavnika Severne Makedonije i Albanije, koja definitivno daje šansu našoj zemlji da više trguje, da više izvozi i da na taj način stvara veći BDP i veće mogućnosti za naše građane i domaće stanovništvo.To jeste, naravno, prioritetni politički cilj koji je definisan, kao što sam rekao, 2014. godine. To je neprestana modernizacija ove zemlje i to je možda, složiću se sa mojim kolegom Aleksandrom Martinovićem, nastavak one ideje još iz 19. veka naših velikana i ljudi koji su tada vodili Srbiju, od Ilije Garašanina, Jovana Ristića, Stojana Novakovića, svih onih ljudi koji su podržavali ideju i koji su podržavali onu krilaticu - Balkan balkanskim narodima.Ono što jeste istina i jeste tačno, to je da je došlo konačno i krajnje vreme da se okanemo konflikata, da malo istoriju i ono što se događalo u prošlosti ostavimo iza sebe i da se malo više bavimo onim što se događa danas, da se malo više bavimo onim što ćemo raditi u budućnosti i da, kao što to i jeste definitivno ideja predsednika Vučića, definišemo sami sebi ono što jeste naša sudbina, ono što jeste naša politička, ekonomska i svaka druga budućnost. To znači moratorijum na konflikte, to znači rad na dnevnoj bazi na tome da se zemlje povezuju, da se zemlje podržavaju i da, naravno, prvenstveno razvijemo ekonomsku saradnju i razvijemo jedan jedinstveni prvenstveno, ne politički, ali ekonomski prostor.Činjenica prostor.Činjenica je da velike sile svetske sile i veliki svetski igrači vrlo često ovaj region Zapadnog Balkana posmatraju kao ceo region, kao skup različitih entiteta i država, ali posmatraju ga kao jedno jedinstveno tržište, s obzirom da sigurno ne mogu posmatrati Albaniju koja ima manje od tri miliona stanovnika ili Severnu Makedoniju, ili neku drugu zemlju, kao neki veliki ekonomski potencijal, ali kada je to kada mi imamo zajedničku ponudu za investitore i udružimo svoje privredne, prirodne, turističke i ekonomske potencijale i kapacitete, to onda može da bude jedan potencijal koji podrazumeva 10, 15, 20 miliona stanovnika, jedno vrlo pristojno tržište kada je u pitanju kupovina i kada su u pitanju potrošači, i naravno, sve ono što radimo da jačamo njihovu potrošačku moć, ali i naravno da radimo zajednički, sa svim tim investitorima iz svih zemalja na svetu, da koristimo na najbolji i najefikasniji mogući način sve prirodne resurse koje imamo i naravno one resurse koji su nam najbitniji i koji su nam najdragoceniji ovde, a to su ljudi.Srbija je prvenstveno bogata ljudima, ljudima koji su kvalifikovani, ljudima koji su vredni, ljudima koji su sposobni da rade i da ispunjavaju najzahtevnije zadatke stranih kompanija sa najvišim mogućim standardima i to možemo da vidimo gotovo svakodnevno.Juče smo imali priliku da vidimo, predsednik Vučić je bio na tom otvaranju, odnosno polaganju kamena temeljca za fabriku „Tojo tajers“ u kojoj će mnogo ljudi biti zaposleno.Možda još važnije od toga da li će biti 500, 600 ili 700 ljudi zaposleno u toj fabrici je poruka, poruka da jedna od najstarijih, najboljih japanskih kompanija je baš izabrala Srbiju da investira u nju, od svih zemalja u Evropi, od svih zemalja u ovom centralnom i istočnom delu Evrope i Zapadnog Balkana, baš Srbiju. Naravno, kao ozbiljni ljudi koji se ozbiljno bave politikom, ne može da se kaže da je to slučajno, da je neko tamo u Japanu slučajno okrenuo globus ili kartu i pokazao na Srbiju. Ne, to je rezultat jednog ogromnog, velikog, posvećenog rada, predsednika države, Vlade Republike Srbije, nas ovde kao većina u parlamentu, prioritetno SNS, na tome da poboljšamo poslovni ambijent, na tome da maksimalno unapredimo krizni menadžment što je rezultiralo time da smo jedna od zemalja koja se najuspešnije bori sa ovim izazovom kada je u pitanju korona virus i njegove ogromne posledice na zdravlje, na zdravstveni sistem, na ekonomiju.Mnoge zemlje koje su bogatije od nas, su imale, imaju i tek će imati katastrofalne posledice, a nama, kako reče ministar, Siniša Mali, „Standard and Poor's“ daje kreditni rejting. Nama Svetska banka, MMF, sve međunarodne relevantne organizacije predviđaju jedan ozbiljan i veliki rast tokom narednih nekoliko godina.Želim da kažem da inicijativa Mini Šengena je upravo značajna zbog toga što za primer daću da Srbija izvozi u zemlje CEFTA negde oko tri milijarde evra, a uvoz iz tih zemalja u našu zemlju je negde oko 900 miliona, trgovinska i ekonomska saradnja sa Albanijom je na vrlo niskom nivou i mi ovde u Srbiji ne smemo da prenebregnemo tu činjenicu da je tržište od tri miliona ljudi važno za nas, da su susedne zemlje, u stvari, pored ključnih evropskih igrača ključne za naš izvoz, ključne za naš ekonomski razvoj, ključne za domaće investicije, ali i izvoz posebno domaćih preduzeća u te zemlje.Svako novo tržište, svaka nova zemlja, svaki novi kupac je važan za Srbiju i važan za našu zemlju i hvala predsedniku Republike što je prepoznao sedam godina i što je definisao krilaticu, ekonomija prvo koju je posle i Ričard Grenel, specijalni izaslanik predsednika trampa za dijalog između Beograda u Prištine prepoznao kao glavnu odrednicu, kao nešto što je preko potrebno i osnovno da bi došlo do dugoročnog mira, da bi došlo do dugoročne stabilnosti u ovom delu Evrope i kako bi svi naši narodi, svi koji žive na teritoriji Zapadnog Balkana, bez obzira na statusno nerešena pitanja koja ćemo rešavati u narednom periodu, jer Srbija je posvećena dijalogu, Srbija je posvećena tome da dođe do rešenja koje će nam omogućiti trajni mir i koji će prvenstveno omogućiti našem narodu da se razvija i da ubira plodove svih naših bogatstava i potencijala koje naša zemlja ima.Ne možemo da se zavaravamo da je to moguće ako imamo stalne tenzije, da je to moguće ako ne sarađujemo i da je to moguće ako ta saradnja prioritetno nije sa narodima, zemljama i entitetima koji se nalaze pored nas. Zato što je naš najveći izvoz u Bosnu i Hercegovinu, u Severnu Makedoniju, naši najveći privredni i ekonomski partneri su upravo zemlje iz ovog regiona.Rekao bih nešto nešto sa čime su se složile kolege koji su bili prethodni govornici. Tu je jako važna bila uloga predsednika Vučića koji je uvek bio na toj liniji da smo, recimo, sa Albancima sa kojima imamo mnogo nerešenih pitanja, posebno po pitanju Kosova i Metohije, da smo probali sve, u našoj istoriji smo probali sve, ali nismo probali jedno, a to je prijateljstvo i saradnja.Ovaj Mini Šengen, ova saradnja koju im država Srbija nudi, i Albancima u Albaniji, i Albancima u na KiM, a to je pružena ruka za trgovinu, to je pružena ruka za biznis, to je pružena ruka da vidimo kako će naši građani

što pruža ruku i zato što shvata da jedino putem ekonomske saradnje i ovih vrsta podupiranja, ovakvih vrsta inicijativa Srbija i naš narod može da napreduje.Pri ne sporimo pravo nijednom drugom narodu da može da napreduje, da treba da napreduje, jer je i to u interesu Srbije, jer je i to u interesu toga da Srbija izveze što više roba i usluga u ovom regionu, bez obzira ko je koje vere, ko je koje nacije, nama je bitno da imamo ovde što više preduzeća, da naša privreda cveta, da u Srbiji ima sve više i više bagera, kranova, što više gradilišta, što više autoputeva, a ovo i jeste jedini put koji jedini put koji podrazumeva da to može da se ispuni i u tome je glavni značaj i u tome je značaj vizije predsednika Vučića kada je u pitanju Srbija i kada je u pitanju to kako Srbija treba da izgleda 2025. godine, kako Srbija treba da izgleda 2030. ili 2050. godine.Možemo da čujemo ovih dana

kritikuju Srbiju kao što kritikuju Ameriku po pitanju raznih tema.Ali, ja želim da kažem nešto o čemu se nije mnogo pisalo, nažalost, a to je da upravo priznanje tome da je Srbija deo Evrope, da je Srbija već u EU, to da je SNS domaćin krajem naredne godine Političke skupštine Evropske narodne partije, najveće partije i najzastupljenije partije u Evropskom parlamentu, gde su članice sve najbolje, najdemokratskije, najprogresivnije stranke u celoj Evropi i takvu čast dobije baš SNS. Ista ta stranka je i predsednik i mi kao članovi smo prokazani u nekim tzv. nezavisnim ili tzv. liberalnim medijima da nismo za Evropu,

bude predložena i prihvaćena za stranku koja će biti domaćin Političke skupštine Evropske narodne partije na kojoj će se definisati politika Evropske narodne partije u narednom periodu, na kojem će raditi puno radnih grupa i gde ćemo mi učestvovati kao partija u definisanju evropskih politika.Ja ne razumem šta će bilo kome veće priznanje kada je u pitanju pozicioniranje i ove stranke i našeg rukovodstva u Evropi i naravno u evropskim institucijama?Želeo sam još nešto da kažem pošto se se povela velika hajka na predsednika Vučića i na Vladu prethodnih dana po pitanju elektroenergetskog sistema na teritoriji Kosova i Metohije.Želim samo da ih podsetim na to koliko se isto taj Vučić u Vašingtonu borio da dobijemo zajedničko upravljanje sa Amerikancima jezera Gazivode, koliko se borio da ne postoji u budućnosti ni jedan procenat šanse da neko ugrozi ne jedan ljudski život našeg naroda na teritoriji Kosova i Metohije, nego da ne ugrozi ni jedan pedalj naše zemlje, ni jedan pedalj naše imovine na teritoriji Kosova i Metohije.Tek će se videti koliko je to bio hrabar, koliko je to bio pametan potez, jer mi danas čuvamo i štitimo naš narod i nećemo dozvoliti. Primenićemo svako diplomatsko sredstvo i razgovaraćemo i stvaraćemo partnerstvo sa svakim ko može da nam pomogne da pitanje Kosova i Metohije, kao i svako drugo političko pitanje, a ovo jeste „par ekselans“ političko pitanje i za Republiku Srbiju i za region i za celu Evropu, sarađivaćemo sa svakim ko Srbiju smatra ravnopravnim partnerom, ko Srbiju smatra i ko priznaje, kao što su to Amerikanci uradili i u Vašingtonu 4. septembra, da Srbija ima legitimne interese na Kosovu i Metohiji i da legitimno ima pravo da ih brani svim diplomatskim sredstvima.Gospodo draga koji se niste pomerili i niste ustali iz vaše fotelje dok ste vršili vlast 12 godina, dozvolili da 114 država za 14 godina prizna tu lažnu državu, vi ste se usudili da kritikujete, vi koji se usuđujete da govorite da će Vučić priznati tzv. Kosovo za Vidovdan, pa onda nekog drugog, pa za Novu godinu, pa za Božić, pa za katolički Božić?O čemu se ovde radi? Radi se o jednom sistemskom, o jednom ozbiljnom napadu, ne samo na predsednika države, nego na ovu državu i na pokušaj i na pokušaj sistemskog rušenja preko našeg finansijskog sistema, svega onoga što smo postigli u ekonomskom domenu prethodnih nekoliko godina, do zadiranja u naše najbitnije i najvitalnije interese kada je u pitanju odbrana našeg suvereniteta i integriteta kada je u pitanju Kosovo i Metohija.Želim da na samom kraju kažem da mislim da građani Srbije mogu da budu mirni kada je u pitanju nastavak daljeg dijaloga sa predstavnicima privremenih institucija na Kosovu i Metohiji, da možemo da čujemo jasne poruke iz SAD-a da će vašingtonski sporazum da se implementira u punom kapacitetu, da će američki DLC da ostane ovde, da će američki DLC da podržava Mini Šengen,

da se bojimo mnogo oko ovog uključivanja Madlen Olbrajt u proces dijaloga. Mislim da ona nije ni fizički, a ne znam na bilo koji drugi način sposobna da se uključi u tako jedan visok nivo dijaloga i onoga što on zahteva, tako da mislim da će predsednik Vučić da nađe najbolji način, s obzirom da je stvarao prijateljstvo u Americi, u američkom Kongresu i Senatu i da će i na jednoj i na drugoj strani naći rešenje i opet naći opciju da nas SAD gledaju kao na pouzdanog partnera i kao na državu koja jeste jeste prirodno najveći saveznik Amerike u ovom delu Evrope, kao što jesmo saveznici i Narodne Republike Kine i Ruske Federacije, jer je to upravo onaj najveći kvalitet koji je Vučić doneo našem geopolitičkom pozicioniranju, a to je da sarađujemo sa svima i uz to da ostanemo poštovana i dostojanstvena koja brani srpske interese, koja brani svoje stavove, kao što mi sad branimo ovu politiku Balkan balkanskim narodima, kao što branimo politiku Srbija našem narodu, građanima Republike Srbije, srpskom narodu, branimo srpske interese, interese Republike Srbije. Živela Srbija! Hvala.

prošle nedelje smo usvojili budžet za 2021. godinu. Pored svih problema kroz koje prolazi naša zemlja, mi u 2021. godini imamo razvojni budžet.Očekuje budžet.Očekuje nas povećanje plata i penzija, ulaganje u infrastrukturu, zdravstvo, zaštitu životne sredine, privredu i poljoprivredu. Zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici, sprovedenim reformama i ulaganjem u infrastrukturu, Srbija je danas zemlja koja može da pomogne i privredu i građane da zajedno prođemo kroz krizu izazvanu korona virusom.Privreda predstavlja važan ekonomski pokretač. Republika Srbija je donela paket mera za pomoć podrške privredi, koje imaju za cilj očuvanje zaposlenosti i podršku preduzetnicima koji su najviše pogođeni.Poštovani pogođeni.Poštovani ministre Mali, zahvaljujem vam se što ste juče i danas sa nama kako biste dali podršku paketu mera za pomoć privredi. Jedan od takvih mera je i garantna šema kao mera podrške privrede za ublažavanje posledica izazvanih korona virusom.Naime, kroz garantnu šemu Republike Srbije, koja je stupila na snagu za vreme vanrednog stanja, odobreno je više od 20.000 kredita za mala, velika, mikro i srednja preduzeća, kao i za poljoprivredna gazdinstva u Republici Srbiji, odnosno odobreno je 170 milijardi dinara komercijalnih kredita po povoljnim uslovima čime je sačuvana likvidnost najugroženijih segmenata naše privrede.Imajući u vidu neizvesnost koja donosi period prvog kvartala u 2021. godini, važno je da se obezbedi nastavak preduzetih mera podrške privredi.Ovim zakonom je predviđeno produžavanje perioda u kome se preduzetnicima mogu odobriti povoljni krediti osigurani garancijom Republike Srbije. Time se nastavlja podrška privredi i omogućava da se u potpunosti iskoriste sredstva koja je država, u saradnji sa komercijalnim bankama, odlučila da obezbedi u postizanju svog cilja, to jest očuvanja privrede naše države.Kroz mnoge pokazatelje videli smo da je naša država uz svoje građane. Ja dolazim iz Lapova, iz opštine u srce Šumadije koja ima 7.500 stanovnika. Moram da napomenem da sve što je urađeno bitno u proteklom periodu u opštini Lapovo, urađeno je zahvaljujući finansijama naše države.Urađeno je dosta toga. Uređeni su trgovi, uređena je zgrada same opštine u centru, urađene su škole, imamo radove danas na hali, ali ono što je najvažnije jeste da mi danas u Lapovu imamo investitora posle 10, 15 godina, i to investitora koji će u narednom periodu zaposliti 200 radnika.Od svega što je urađeno i od svega što će biti urađeno u narednom periodu, najvažnije je da je predsednik Aleksandar Vučić vratio veru građanima da je Srbija njihova država koja brine o njima. I u ovim teškim vremenima Srbija ide napred. Građani Srbije su glasali za svoju budućnost i budućnost svoje dece. Hvala. Zahvaljujem i čestitam koleginici na prvom izlaganju u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Sledeći govornik je narodni poslanik Života Starčević. Izvolite.

danas raspravljamo o tri veoma važna zakona među kojima je i Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Povezana škola“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, vredan 65 miliona evra.Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da je svaka investicija u obrazovanje odlična investicija, jer je svakako neznanje najskuplje.Juče najskuplje.Juče u raspravi kada smo govorili o Zakonu o digitalnoj imovini, rekao sam da je svet, pa i Srbija, koja je integralni deo sveta, na početku 21. veka prešla iz ere industrijskog u eru informatičkog društva, a strateške vrednosti informatičkog društva jesu kreativnost, informacija i znanje. Pri tome, znanje nije čast i privilegija, već je znanje pre svega suštinski resurs za razvoj i stvaranje profita.Pre nekoliko decenija, naime, mi smo mogli čitav svoj radni vek koristiti znanja stečena u srednjoj školi ili na fakultetu. Danas bilo koji profesionalac sebi ne može pružiti takav komfor. Naime, svi smo svesni da se znanje danas uvećava eksponencijalno, a zastareva još brže.Jedno američko istraživanje kaže da nivo, odnosno obim znanja se udvostručuje na svakih 18 meseci. To znači da je upotrebljivost znanja iz pojedinih oblasti takva da se meri mesecima i godinama, a ne više decenijama, kao što je bilo nekada.Šta to znači u oblasti obrazovanja i učenja? Naime, većina današnjih učenika u toku svog radnog veka kretaće se različitim, često međusobno nepovezanim oblastima života. Formalno obrazovanje više ne zadovoljava potrebe privrede, tako da će se sve više okretati neformalnom i informalnom obrazovanju.Učenje će postati kontinuirani proces koje traje celog života, tzv. celoživotno učenje, a znati - kako i znati - šta moraju biti dopunjeni sa znati - gde, odnosno gde naći potrebna znanja.Ove brze promene nametnule su preispitivanje načina na koji se učilo i na koji učimo i podučavamo, jer je postalo jasno da tradicionalno organizovana nastava nije dovoljna za postizanje kvalitetnog obrazovanja.Od obrazovnih sistema i nastavnika očekuje se drugačiji pristup prilagođen uslovima informatičkog društva. Nastavnik ne može više da bude isključivo predavač, već on treba da podstiče i usmerava učenje u čijem centru je učenik da koristi informaciono-komunikacionu tehnologiju koja je od velikog kulturološkog značaja za mlade ljude i da pomoću nje dodatno motiviše i angažuje svoje učenike.Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju nisu i ne mogu biti same sebi cilj, već sredstvo za razvijanje veština i znanja kod učenika. Za svakog nastavnika od izuzetne važnosti je da ume da integriše informaciono-komunikacione tehnologije u pedagogiju i da je koristi za promociju učenja u čijem središtu je učenik.Iz ovoga proizilazi da moderna škola mora biti opremljena najsavremenijom informaciono-komunikacionom tehnologijom, da moderan nastavnik mora biti dobro obučen da koristi tu tehnologiju, ali i da razume kako da to informatičko znanje kvalitetno integriše u jedan uspešan pedagoško, didaktičko, metodički pristup učenju i podrazumeva modernog učenika koji je zainteresovan za jedan kreativan pristup učenju, istraživanju u procesu učenja. Samo tako naša škola može odgovoriti potrebama modernog informatičkog društva i biti snažan pokretač naše ekonomije i privrede u celini.Zato ovaj projekat „Povezana škola“ koji, rekoh, vredi 65 miliona evra i podrazumeva obezbeđivanje 48.000 laptopova, uvođenje bežične mreće u 1.900 škola, 50.000 50.000 računara za zamenu stare računarske opreme u školama, čija je prosečna starost od sedam do deset godina. Takođe, podrazumeva i obuku 250 trenera i 50.000 nastavnika širom Srbije za korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija i za integraciju tih novostečenih informatičkih znanja u nove pedagoško-metodičke oblike rada, odnosno stvaranje modernih škola.Iz takvih škola i jedino iz takvih škola izaći će stručnjaci, mladi stručnjaci koji će biti sposobni da odgovore svim izazovima današnjice, koji će biti sposobni za stalno stručno usavršavanje i doživotno učenje. Takve škole će biti snažan zamajac ekonomiji naše države i društva u celini. Sve su to razlozi zbog kojih ovaj projekat „Povezana škola“ mi iz JS podržavamo i glasaćemo u danu za glasanje. Hvala.

osvrnuo bih se na Sporazum sa Republikom Albanijom, s obzirom da dolazim sa juga Srbije i znam koliko znači dobrosusedski odnos, a i otvaranje granica sa susedima susedima i ovo je još jedan pokazatelj da predsednik Aleksandar Vučić zastupa politiku pomirenja u regionu i međusobna saradnja. Ovakav jedan sporazum je neophodan i mislim da će poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati u potpunosti, jer svima se daje za pravo da mogu da bez povećane procedure odlaze i dolaze, prave svoje poslove, prvenstveno biznise, jer razvoj naših ekonomija, govorim za dve države, je više nego značajan kako bi mogao ceo region da se razvija i kasnije priključuje EU.Hoću da pohvalim i garantnu šemu za privredu. Pozdravljam ministra finansija sa ovakvim paketom, gde se vidi da će privreda u Srbiji imati dodatnu šansu da sebe ojača i izađe još jača još jača i jača. Kao što rekosmo, očekujemo i najbolji BDP, odnosno rast u narednoj godini.Pored garantne šeme, juče je bio zakon u proceduri gde se od 2014. godine vidi da i teško zapošljive kategorije, koji su duže od šest meseci na tržištu rada, kao i za lica koja su ostala bez posla, kao i svršeni srednjoškolci ili sa visokim znanjem, apsolutno mogu poslodavci da koriste subvenciju, povraćaj poreza i doprinosa od 65, odnosno 75% doprinosa.Sve ovo govori da Republika Srbija i politika koju vodi Aleksandar Vučić je okrenuta ka razvoju. Ovakve stvari samo vode put razvoja naše ekonomije i naše države.Mogu samo da naglasim da ovakve stvari se najviše tiču prvenstveno malih i srednjih preduzeća koja treba da budu okosnica razvoja malih opština, prvenstveno kao što je Trgovište odakle ja dolazim, s obzirom da veliki sistemi kao jučerašnje otvaranje jednostavno je nemoguće otvoriti u Trgovištu, jer za tako nešto ne bi bilo ni dovoljno kadra. Ovakve stvari kao što su povraćaj i doprinosi od 2014. godine do danas važe, kao što je garantna šema. To je ključ za razvoj i opstanak malih i srednjih preduzeća, a naravno i otvaranje novih.Mogu da pohvalim i zakon umrežavanja škola. To je danas kada svi vidimo dobar deo i prosveta funkcioniše na onlajn nastavi i više nego potrebno. Kažem da ovakav zakon je s pravom i u pravo vreme došao i mislim da svi đaci, prvenstveno koji su u ruralnim sredinama, kao što je opština Trgovište, imaju za pravo da koriste najnovije najnovije tehnologije i da sebe uče i obučavaju za buduća vremena. Hvala.

i poslanička grupa Jedinstvene Srbije u Danu za glasanje podržaće sva ova tri predloga zakona.Moje izlaganje danas biće usmereno na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o slobodnom protoku robe i državljana. Praktično, ovim sporazumom omogućava se državljanima Albanije sa jedne strane slobodan ulazak na teritoriju Republike Srbije bez korišćenja putne isprave, praktično korišćenjem samo biometrijske lične karte. Isto sa druge strane i građanima Srbije na isti način ulazak u Albaniju.Dakle, sa jedne strane olakšava se slobodan protok robe, kapitala, a sa druge strane omogućava se i razvijanje dobrosusedskih odnosa između zemalja zapadnog Balkana, da kažem svih pet zemalja zapadnog Balkana. Ako sarađujemo u regionu onda je i naš glas mnogo jači, ne samo prema EU, nego i prema drugim značajnim međunarodnim akterima.Sve zemlje zapadnom Balkana su male zemlje.

Dobijamo jednu veliku perspektivu. Svakako trebamo ovde reći da pojedinačni nastupi uvek su slabiji nego kada nastupamo sa više aktera.Mala tržišta praktično nemaju nikakvu perspektivu na ujedinjenom velikom tržištu EU. Za potpuni uspeh ove inicijative mini šengena potrebno je da se uključe svih pet zemalja zapadnog Balkana. Kada kažem svih pet zemalja, mislim na ove tri zemlje, Srbiju sa našom južnom pokrajinom, naravno, Severnu Makedoniju, sa druge strane i Albaniju, ali isto tako i uključivanje Crne Gore i BiH. Pogotovo Pogotovo sada kada je Crna Gora dobila novu Vladu, siguran sam da će prepoznati značaj mini šengena, prepoznaće značaj ove inicijative za ceo region.Iako je možda u nekom trenutku i postojala neka dvojba kod pojedinih zemalja da li će ova inicijativa možda udaljiti od EU, sada mislim da svi dobro vide da ova inicijativa će nas dodatno približiti EU.Ako uzimamo EU.Ako uzimamo neke primere iz regiona ili dalje, moram da kažem da je dobar primer Višegradska inicijativa ili Višegradska grupa. Oni su imali potencijal ekonomski i politički i svaki drugi i posle ulaska u EU.Sa druge EU.Sa druge strane, ovde treba reći da i čelnici Svetske banke govore o benefitima ekonomskim koji će doneti mini šengen. Kada to kažem, oni govore da u slučaju stvaranja mini šengena doći ćemo do toga da će se smanjiti troškovi i u trgovinskoj razmeni za čak 14% na godišnjem nivou.U praksi, sa druge strane, ova inicijativa trebalo bi da realizuje četiri evropske slobode – kretanje ljudi, kapitala, robe i usluga i to treba da donese, da kažem, dobrobit za sve građane Srbije i celog regiona, a ne samo za privrednike.Sa druge strane, u vremenu koje mi je ostalo, treba potpuno i otvoreno reći da ceo region ima perspektivu i želi da uđe u EU i to nam je cilj, ali sa druge strane i EU treba da bude otvorena prema nama da kaže šta je budućnost zapadnog Balkana, da kaže kojim putem treba da idemo, a ne da nam stalno postavljaju nove i nove kriterijume.Sa druge strane, neverovatna stvar, ja moram otvoreno ovde da kažem da nam se kaže da mi 17% svoje teritorije trebamo da predamo. Koja je to zemlja EU koja je ušla u EU, predala 17% svoje teritorije? Sa druge strane, ovde želim da kažem i važnu stvar da pet zemalja EU nije priznalo tu lažnu tvorevinu,

ima narodni poslanik Miloš Banđur.

Banđur** Hvala.Poštovani predsedniče, poštovani ministre, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, ja ću ukratko prokomentarisati, odnosno uzeti učešće u diskusiji o sve tri tačke dnevnog reda. Pošto je prva potvrđivanje Sporazuma između Republike Srbije, odnosno Vlade Srbije i Saveta ministara Republike Albanije, mogu da kažem da je to dobar korak i da taj korak je rezultat napora koji Republika Srbija i naš predsednik ulažu od 2014. godine u rešavanju spornih pitanja i unapređenju odnosa sa Republikom Albanijom.Naravno, bilo koje dve zemlje da reše da građani iz jedne u drugu putuju bez pasoša, samo sa ličnom kartom, to predstavlja dobar i pozitivan korak, a pogotovo kada se radi o odnosima između Srbije i Albanije gde su postojali u prošlosti problemi i gde i dalje postoje neka neregulisana pitanja. Posebno neregulisana pitanja i neregulisani odnosi između srpskog i albanskog srpskog i albanskog naroda u celini u ovom delu Balkana.Što se tiče zakona kojim se daje garancija Republike Srbije na dve milijarde evra koje su namenjene preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom vlasništvu, a povodom epidemije Kovid 19 i štetnih posledica koje su mogle da nastanu i problema u poslovanju u cilju očuvanja tekuće likvidnosti i pribavljanja obrtnih sredstava.Radi se o meri koju je Vlada Srbije primenila još aprila meseca, odnosno donela aprila meseca. Kao što vidimo iz ovog zakona, jedna milijarda, odnosno do jedne milijarde, do polovine sredstava opredeljeno je za refinansiranje onih obaveza koje će dospeti ili koje dospevaju onima koji nisu u stanju da ih izvrše, a konkurišu za kredite kod komercijalnih banaka u periodu između 29. februara 2020. godine i 30. juna 2021. godine, a druga polovina, punih 50% sredstava za nove kredite za tekuću likvidnost i obrtna sredstva.Naravno, dobro je da ovi da ovi krediti sadrže i grejs period od devet do dvanaest meseci, što će svakako privrednim subjektima olakšati poslovanje i što su oni na 36 meseci, meseci, tako da se ne ugrozi prilikom otplate tekuća likvidnost.Takođe primećujem iz zakona da se Vlada obavezala da u svakom budžetu, odnosno u budžetu za svaku kalendarsku godinu obezbedi onoliko sredstava koliko će otprilike biti potrebno za garanciju po kreditnim šemama i da se sa svakom pojedinačnom bankom potpisuju pojedinačni ugovori o garantnoj šemi.Ono što meni ovde jedino, možda u čitavoj ovoj priči oko ovog zakona nedostaje, a mislim da sam to rekao rekao i u jednom od prethodnih izlaganja, to je da i neka javna preduzeća, odnosno privredna društva čiji je osnivač Republika imaju potrebu za ovakvim kreditima, odnosno garancijama Vlade Republike Srbije, jer oni osim toga što im je osnivač Republika nemaju ništa drugo obezbeđeno od strane države, nemaju obezbeđeno tržište, nemaju obezbeđene neke posebne ugovore i prednosti u odnosu na privatne firme i privatna privredna da mislim da je i neke subjekte koje osniva Republika, a koji su na tržištu prepušteni sami sebi i posluju pod istim uslovima pod kojima posluju i privatne firme, privatne kompanije, možda trebalo obuhvatiti ovim ovim konkretnim šemama i nekim drugim vrstama pomoći koje su bile u aprilskom i julskom paketu.Što se tiče trećeg zakona koji se odnosi na projekat „Povezane škole“, iz zakona se vidi da Evropska investiciona banka učestvuje sa 65 miliona evra u zajmu, a da ostatak obezbeđuje država Srbija ili iz sopstvenih sredstava ili zajmova ili donacija. Vidi se da prva faza podrazumeva opremanje 400 škola bežičnom lokalnom računarskom mrežom, druga faza 500 škola i sve to radi Republika Srbija i to je uslov da Evropska investiciona banka uskoči sa investiranjem treće faze koja podrazumeva opremanje 930 škola u Srbiji, znači ukupno 1830 bežičnom lokalnom računarskom mrežom.Te škole će biti povezane na Akademsku računarsku mrežu u kojoj već sada se nalazi negde oko 300 obrazovnih i naučnih institucija u Republici Srbiji

zbog učešća, odnosno zbog povezivanja još 1.830 škola potrebno ojačati kičmu te Akademske mreže. Biće povećan broj čvorišta. Potrebna su, znači, ulaganja i u tu mrežu, da ono što je najvažnije je povećati digitalne kompetencije nastavnika koje su jako slabe u proseku. Naravno, ima nastavnika koji su izuzetno obrazovani na tom planu, ima onih koji se jedva snalaze ili ne snalaze sa novim tehnologijama i oni ne samo da će biti obučavani, nego će kasnije imati mentore koji će im pomagati da rešavaju probleme na koje će oni nailaziti u praksi tokom perioda uhodavanja.Naravno da će svih 50.000 nastavnika dobiti laptop. Učionice će dobiti projektore i to će omogućiti izvođenje nastave, odnosno uvođenje novih metoda u nastavni proces. Jedno je kada morate sve da deci objasnite putem krede i table i nemate ništa drugo na raspolaganju, a sasvim je drugo kada u školi imate projektor, laptop i mogućnost da se sve to što imate na laptopu, odnosno računaru projektuje na tabli.Na ovaj način će se olakšati, pre svega, đacima prihvatanje novih znanja. Naravno, nastavnici kojima savremene tehnologije idu nešto teže nešto će se verovatno iskomplikovati u početku proces rada i pripreme, ali u svakom slučaju cilj svega ovoga je da đacima bude lakše da nova znanja usvajaju brže, kvalitetnije i da ono što treba da im bude prezentovano bude prezentovano na jedan pojednostavljen i, da kažem, savremen način.To je sve. To su, znači, tri zakona danas na dnevnom redu. Sva tri su zaista toliko dobra da nema razloga da bilo ko ima bilo kakve primedbe ili sumnje i, naravno, ja ću kao ostali, verovatno, podržati to u danu za glasanje. **Ivica

nedavno je jedan od naših kolega, a mislim da je u pitanju gospodin Kovačević, prilikom diskusije o budžetu rekao da je ovo ono vreme o kome će se učiti u knjigama. Dodala bih samo još da potezima naše Vlade neće biti potreban sud vremena da dokaže da su oni bili ispravni. Već ovih dana, već ovog trenutka možemo videti rezultate mera naše Vlade koje ne vide samo oni koji to ne žele.Poštovani građani Srbije, uverena sam da će se pamtiti način na koji se Republika Srbija zahvaljujući odgovornoj i stabilnoj politici, predvođenom predsednikom Aleksandrom Vučićem, izborila sa posledicama pandemije.Uvažene dame i gospodo, jedna od tačaka dnevnog reda danas je i Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privrede za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid 19, izazvane virusom SARS-CoV-2.Činjenica da i pored svih dosadašnjih mera pomoći privredi i građanstvu jedan ovakav zakon pred nama već dovoljno govori o tome koliko je ova država odgovorna, naročito u kriznim situacijama. Ne smem ni da pomislim kako bi ovi dani pandemije proticali da su sada na vlasti oni koji se nisu ni osmelili da pod plaštom tobožnjeg bojkota izađu na izbore u junu i provere svoje poverenje kod naroda.Dakle, pred nama je jedna u nizu mera pomoći privrednicima koji su finansijski najviše pogođeni ovom krizom.Pre nego što danas čujemo nešto više o njoj, podsetiću na neke od mere koje su do sada donete, a usmerene su kako na građanstvo tako i na privredu. Ne smemo smetnuti sa uma da je već u prvim mesecima i u prvim merama u aprilu izdvojeno 608 milijardi dinara, odnosno 5,1 milijarda evra. Jedna od stavki pomoći iz ovih mera je bila i uplata 100 evra svakom punoletnom građaninu Republike Srbije.Usvojene su uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima, Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva, kao i uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja.Ovim je država jasno pokazala da se brine kako o svakom pojedincu, tako i o svakom privrednom subjektu. Tu se nije stalo. U julu je već donet novi paket mera u iznosu od 66 milijardi dinara. Naši najstariji sugrađani, koji su još na samom početku ekonomskog oporavka države podneli najveći teret i na čemu im se nikada nećemo moći dovoljno zahvaliti, nisu zaboravljeni kada je u pitanju finansijska pomoć države.

govorimo o podnošenju tereta onih kojima dugujemo najveću zahvalnost su naši medicinski radnici, naši heroji. Pored jednokratne pomoći u iznosu od 10.000 dinara država je uspela da im trajno uveća plate tokom epidemije u iznosu od 10%, ubrzo ih očekuje i novo povećanje, već početkom godine u iznosu od 5%. Uslovi u kojima rade ne samo iz razloga koji je donela epidemija, već i ranije, poboljšavani su, što kupovinom savremene opreme, što izgradnjom nove infrastrukture.Uvažene kolege, ponekada mi se čini da je predsednik Vučić rezultatima koje postiže, izuzetno visoko postavio lestvicu očekivanja našeg naroda, pa nekako zdravo za gotovo uzimamo jedan podatak, smo samo za četiri meseca izgradili dve nove bolnice, od kojih jedna prima već prve bolesnike, a druga će biti otvorena za nekoliko dana, kako je to na otvaranju bolnice u Batajnici kazala predsednica Vlade Ana Brnabić, citiram, potreban je čovek sa vizijom kakav jeste Aleksandar Vučić da u julu i avgustu, kada je sve delovalo mirno, i kada smo naučili sve o koroni, kaže da se moraju izgraditi dve bolnice i da uložimo 80 miliona evra u bolnice i opremu.Država misli i na ostale segmente društva, turizam, ugostiteljstvo, sport, odnosno za pomoć sportskim interventno je opredeljeno 10 miliona evra. Kako sam se profesionalno bavila sportom, znam da mnogi vide samo one asove koji se bave atraktivnim sportovima i koji puno zarađuju, ali postoji armija onih koji treniraju i takmiče se u nižim u nižim ligama. Oni sada kada nema publike, kada je sponzora sve manje, jedva spajaju kraj sa krajem. Upravo je država klubovima druge i prve lige opredelila pomoć u iznosu od 600 do 8,5 miliona dinara, što za neke od njih predstavlja i nivo njihovih godišnjih budžeta. Ova mera je obuhvatila skoro 300 klubova u državi. Bravo za našu Vladu.Dokaz da je Srbija jača leži u činjenici da su svi njeni delovi uspeli da se brzo organizuju i donesu niz mera u svojim sredinama. Ovde želim da pohvalim lokalne samouprave, naše gradove i opštine, koji su uspeli da izdrže nalete korone i sačuvaju građane, privredu i zdravstveni sistem na svojoj teritoriji. Navešću samo jedan primer iz grada iz kog dolazim, Požarevac, koji ima oko 70 hiljada stanovnika. Između ostalih mera, u prvom naletu korone uručio je čak 30 hiljada prehrambenih i higijenskih paketa pojedinim kategorijama građana. Veliko je pitanje da li bi Požarevac, i ostali gradovi i opštine u Srbiji mogli da pored državnih mera donose i svoje, da Srbija predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem kao celina nije ojačala i to zajedno sa svim njenim delovima. Zamislite koliko bi danas odmakli u investicijama i jačanju privrede da nam korona nije zaposela planetu početkom ove godine.Na samom kraju podsećam da uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19, komercijalnim bankama omogućeno da do 31. decembra 2020. godine odobre do dve milijarde evra povoljnih kredita privredi, i taj period ističe za neke dve nedelje. Zahvaljujući bržem oporavku domaće privrede u drugom, trećem kvartalu, a uzimajući i neizvesnost koji donosi prvi kvartal 2021. godine, evidentno je da predmetni limit neće biti ostvaren u predviđenom roku. Vlada želeći da pomogne još širi krug privrednih subjekata zakonom koji je pred nama, predviđa produženje perioda u kojem preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, mogu biti odobreni krediti osigurani garancijom Republike Srbije za još šest meseci.Kao i moje kolege iz poslaničke grupe, naravno da ću u danu za glasanje podržati Predlog ovog zakona, razlog na kraju krajeva, leži i u činjenici da dolazi od Vlade koja svoju moć i ekonomsku stabilnost pokazala time što je za paket pomoći do sada izdvojila preko 12% svog BDP. BDP. Zahvaljujem i gospodo, narodni poslanici, sada je po našoj odluci i u skladu sa Poslovnikom pauza od sat vremena.Nastavljamo sa radom u 15.00